glasovanje Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o pravnom položaju snaga Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj. To je hitni postupak, prvo i drugo čitanje. P.Z. broj 120. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka donošenja ovog zakona. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak, … /Govornik se ne razumije./ … prvo i drugo čitanje. Zakon, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Izvještaj ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar obrane gospodin Branko Vukelić. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže donošenje ovog Zakona o potvrđivanju sporazuma između između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o pravnom položaju snaga Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj ili skračeno dodatnu «SOFA-u». Sporazum koji je potpisan u Washingtonu 3. travanja 2008. godine. Ova dodatna «SOFA» da je tako skraćeno nazovemo međunarodni ugovor u kojim se odnosima između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država dodatno uređuju pitanja vezana uz nazočnost snaga SAD-a u Hrvatskoj u okviru suradnje vezane za NATO ili partnerstvo za mir. Dakle dodatnom SOFA-om se razrađuju odredbe NATO SOFA-e dakle Sporazuma o pravnom položaju NATO snaga odnosno … /Govornik se ne razumije./ … SOFA-e Sporazuma o pravnom položaju snaga koje sudjeluju u partnerstvu za mir koje već sada obvezuju Republiku Hrvatsku kao sudionicu partnerstva za mir i koje u svojim odredbama predviđaju mogućnost sklapanja posebnih aranžmana između zainteresiranih država. Uz detaljno uređenje statusa oružanih snaga vojne komponente ugovorom se uređuje i nazočnost civilne komponente, članova njihovih obitelji koji s njima putuju i žive te stranih ugovarača Sjedinjenih Država i njihovih zaposlenika koji pružaju

Hrvatsko-američki odnosi, tu je bitno nekoliko rečenica reći i o njima kada je riječ o potvrđivanju ovoga sporazuma. Dakle naši odnosi i odnosi tih dviju suverenih država nadilaze okvire klasičnih bilateralnih odnosa dviju suverenih država u one, ti odnosi uključuju partnerstvo i savezništvo u promicanju zajedničkih vrijednosti, demokracije, transatlansku i regionalnu suradnju u suočavanju s globalnim izazovima kao što je borba protiv teroriizma, proliferacije oružja za masovno uništenje, međunarodno organiziranog kriminala, ilegalne trgovine oružja, droge pa čak i ljudima. Stoga jačanje partnerskih i savezničkih odnosa sa SAD-om predstavlja jedan od trajnih prioriteta politike Republike Hrvatske ne manje značajan od onog kada spominjemo Europsku uniju i NATO. Tu je važno isto i da taj ulazni trend vrlo dobrih političkih gospodarskih sveukupnih odnosa je dobio jedan dodatni zamah prije svega posjetom Vlade Republike Hrvatske doktora Ive Sanadera Washingtonu u listopadu 2006. godine, a pogotovo taj zamah je dobiven i posjetom predsjednika Busha u travnju ove godine neposredno nakon NATO summita u Bukureštu na kojem je Hrvatska dobila pozivnicu za pridruženje savezu. iz tog posjeta, iz mnogih izjava visokih državnih dužnosnika Sjedinjenih Američkih Država jasno je da i vidljivo da Sjedinjene Američke Države vide u Hrvatskoj vjerodostojnog saveznika i istinskog partnera u stabilizaciji i demokratizaciji jugoistoka Europe. Često SAD ističu Hrvatsku kao primjer zemljama regije u provođenju korjenitih reformi. Isto tako u procesu integracija u NATO i Vezano za Domovinski rat u kojem je 15 tisuća ljudi položilo svoje živote za našu slobodu i u kojem se hrvatski narod izborio za svoju slobodu ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da je do promjene politike međunarodne zajednice prema raspadu bivše SFRJ zaustavljen ratne agresije na Hrvatsku i BiH te postizanje mira došlo došlo tek nakon aktivnog angažiranja Sjedinjenih Država. Stoga Republika Hrvatska danas kao slobodna, neovisna i zrela demokracija sada i nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, uskoro i članica NATO saveza daje svoj doprinos sigurnosti i mir u svijetu. Sudjelujemo u 17 mirovnih misija od kojih je najveći angažman u misiji ISAF u Afganistanu gdje je trenutno, sudjelujemo sa 2 stotine pripadnika Oružanih snaga. Do konca ove godine biti će ih nešto malo manje od 3 Ovaj sporazum omogućuje intenzivnije zajedničke aktivnosti i partnerske odnose između Hrvatske i Sjedinjenih Država, jačanjem obrambene i šire suradnje u borbi protiv međunarodnog terorizma, … /Govornik se ne razumije./ … oružja za masovno uništenje i organiziranog kriminala. Pregovori za sklapanje dodatne sofe započeli su u lipnju 2005. godine, održano je 5 krugova pregovora na kojima su sudjelovali predstavnici svih ministarstava nadležnih za provedbu ovoga sporazuma kao i Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Hrvatske narodne banke, jasno i predstavnici glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sporazumom se uređuju pravila i uvjeti pod kojima snage SAD-a, civilna komponenta, članovi obitelji te pod određenim uvjetima ugovarači Sjedinjenih Država i njihovi zaposlenici borave na državnom području Republike Hrvatske i to njihov ulazak na i izlazak sa državnog područja Republike Hrvatske, korištenje objekata kaznene jurisdikcije, uređivanje kaznene jurisdikcije, vođenje istrage u slučaju da dođe do prometne nesreće u kojoj sudjeluju snage Sjedinjenih Država, pritvor, posjete, zatvor, dakle razna pitanja koja se odnose na sigurnost, službeno izuzeće od plaćanja poreza, osobna izuzeća, utvrđuje se poseban režim za vozačke dozvole te carinski postupci. Isto tako pitanja pružanja raznih vojnih usluga, uključujući i prodaju hrane … /Govornik se ne razumije./ … vojnih poštanskih ureda, pitanje korištenja strane valute, mijenjanja novca općenito, a uknjižena su i odgovarajuća pitanja koja se odnose na korištenje komunalnih usluga, ali i korištenja vlastitih komunikacija i veza od strane snaga SAD-a. Kada govorimo o ovom sporazumu bitno je i reći nekoliko stvari koje su i kroz prethodnu raspravu bile postavljene kao neko pitanje ili evo i na odborima je postavljeno to pitanje, riječ je o kretanju oružanih snaga, pripadnika dakle Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj i o njihovoj slobodi, o nekim procedurama … /Govornik se ne razumije./ … treba reći da i sada su se i dosadašnje kretanja, imali smo i ove godine i prošle godine zajedničke vojne vježbe je regulirano sa i potpisanim sporazumima koje sam spomenuo u uvodu. Dakle, status snaga država članica NATO-a i partnerstva za mir za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj uređen je sporazumom između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u partnerstvu za mir. Taj sporazum propisuje da dužnost snaga i njihove civilne komponente, njihovih pripadnika kao i članova obitelji poštivati pravni poredak države na kojoj se nalaze. Isto tako boravak i kretanje pripadnika stranih oružanih snaga po Republici Hrvatskoj prije, tijekom i poslije vojne vježbe strogo je vezan u svrhu njihovog boravka, nije moguće njihovo neplansko kretanje bez nadzora, svaka međunarodna vojna vježba detaljno se planira, regulira brojnim dokumentima kao što su Okvirni memorandum u razumijevanju, tehnički sporazum, operativni planovi i zapovijedi u izvođenju vježbe. Procedure ulaska u Republiku Hrvatsku, kretanje do mjesta izvođenja vježbe, razmještaj i smještaj pripadnika snaga te njihov izlazak iz Republike Hrvatske nakon vježbi obuke provode se pod nadzorom uz potporu nadležnih tijela Republike Hrvatske, odnosno standardan su dio potpore zemlje domaćina. Isto tako treba jasno i otkloniti neke dileme koje su se u javnosti pojavile, da li je dakle ovo stvaranje nekih pretpostavki za trajno smještanje američkih snaga ili osnivanje bilo kakvih baza, dakle to nije točno točno i ovaj sporazum nije nikako, ne stvara nikakve pretpostavke za trajno smještanje američkih snaga ili osnivanje bilo kakvih baza u Republici Hrvatskoj. u ime Vlade Republike Hrvatske predlažem da Hrvatski sabor usvoji ovaj zakon kojim se prihvaća, dakle potvrđuje odnosno sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država i pravnom položaju snaga SAD-a u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo.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 Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre, gospođe i gospodo zastupnici. Dakle, odbor je u svojstvu matičnog radnog tijela raspravio prijedlog ovog zakona. Sad neću govoriti što je u uvodnom izlaganju rekao predstavnik predlagatelja jer je to rekao i ovdje, još je proširio, nego ću samo reći kakve su bile primjedbe koje su bile

u načelnoj se raspravi postavilo pitanje transparentnosti u sklapanju sporazuma jer sam sporazum nema tajnih podataka pa nije bilo zapreka da se objavi nakon što je potpisan, to je bila jedna primjedba. Istaknuto je, sad je ova važnija, da se člankom 5. ovog sporazuma Republika Hrvatska odrekla prava primarne kaznene jurisdikcije, osim u slučaju posebnih okolnosti navedenih u stavku 3. članka 5. sporazuma kada može povući to odricanje. No i tada, prema članku 6. sporazuma ako nadležne vlasti SAD-a obavijeste nadležne hrvatski vlasti da je upitna jurisdikcija, o istom moraju odlučiti vlade stranaka sporazuma. Dakle, radi se o jednoj suženoj jurisdikciji koja, sada da ne interpretiram dalje kroz ovaj izvještaj. Također je naglašeno da se i prije svega radi o političkom sporazumu između jedne velesile i Republike Hrvatske te je zatraženo da predsjednik Vlade odgovori na pitanja vezana uz kaznenu jurisdikciju koju sam već spomenuo kao i to da objasni zbog čega je sporazum objavljen da je potpisana ta činjenica dakle da je to tek učinjeno 23.6. kada je prijedlog zakona upućen u saborsku proceduru. I kao što sam već rekao, odbor je dakle sa 8 glasova za i 5 glasova suzdržanih predložio da se ovaj zakon na ovoj sjednici usvoji. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Prvo moram izraziti iskreno čuđenje ovo popodnevnom okupljanju, što nije inače uobičajeno u ovom Parlamentu. Drugo, da li je ovaj sporazum sporan? O tome malo kasnije, međutim, ovaj sporazum koji je ovdje pred nama, koji nosi naslov Prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Sjedinjenih Američkih Država itd. otvorio je jedan drugi, po mom sudu možda i daleko veći problem od toga da li će snage Sjedinjenih Američkih Država biti ili neće biti prisutne na tlu Republike Hrvatske. Ovaj sporazum je otvorio i pitanje funkcioniranja ni više ni manje nego Hrvatsko radiotelevizije. Hrvatska radiotelevizija djeluje doslovce kao jedan ratni poligon iz zabrane novinarske elite i to sigurno nije dobro. Eto, ovako sam pročitao 5.7.2008. i sve druge novine također, Šprajc optužuje za svaku vijest pita se vrh HDZ-a, a ta polemika navodno nastala je upravo zbog ovog sporazuma. Općenito mislim da ove prilike na televiziji nisu dobre, to što se tamo dešava nije dobro za televiziju, za parlamentarizam, to nije dobro za vjerodostojnost informacija. Ja se u ovom slučaju ne želim staviti ni na jednu stranu, jer u ovom slučaju kada je riječ o Hrvatskoj radioteleviziji teško da čovjek uopće može pronaći pravu stranu, ali mislim da to tamo nije dobro. Toliko za uvod. Što se tiče sporazuma da li je taj sporazum sporan? Konačno američki ambasador u Republici Hrvatskoj gospodin Robert Bretke, evo je rekao da se sve dogovorio sa nekima iz SDP-a, a to će nam reći gospodin Milanović. Pa ako je tome tako, ako je sve dogovoreno, onda je za očekivati da će za ovaj sporazum svi zastupnici jednoglasno glasati. Ja isto mislim da nije potrebno te odnose radikalizirati, ne treba sve dovoditi u pitanje. No ono što je pitanje da li se time dovodi u pitanje suverenitet, da li se Hrvatska prisiljava ovim sporazumom na nešto što Hrvatska ne želi ili što Hrvatskoj u ovom trenutku recimo nije u interesu. Ono što je međutim za mene, a o tome ćemo govoriti više kod ovog drugog sporazuma glede Afganistana ili izvješće itd. ono što je za nas znači sporno, to je ovaj rat u Afganistanu gdje mi u ovom trenutku imamo 270 vojnika, a do kraja godine tamo ih može biti i 300. Možda ni to ne bi bilo sporno, međutim sporno je nešto drugo, da tamo savezničke snage doslovce gube rat. Što se bitke vode i do jučer recimo na relativno mirnom sjeveru gdje su stacionirane hrvatske snage, problem je taj što će koliko god da su naši vojnici obučeni, bojim se

I upozoriti da se držite dnevnog reda, jer sam dužan upozoriti zastupnika ako raspravlja o pitanjima koja su van točke dnevnog reda da ga prekinem i da mu oduzmem riječ, to piše isto tako u Poslovniku. Pa vas molim da ovdje sada ne raspravljate o svjetskoj strategiji i problemima nego da se usredotočite na točku dnevnog reda koja je na dnevnom redu Hrvatskoga sabora. I ne morate … /Govornici govore u glas, ne razumije se./ … **Kajin, Damir (IDS)** Ne bavim se ja sada svjetskim pitanjima nego to je točka dnevnoga reda

da je u lipnju poginulo više vojnika u Afganistanu, savezničkih vojnika, nego u Iraku. Što se tiče sporazuma, ajde idemo na sporazum. Prvo, možda je trebamo puno toga biti daleko bolje precizirano, s time se vjerojatno svi slažemo, no rečeno nam je da je to jedan tipski ugovor, ali opet želim vjerovati da Hrvatska nije išla ispod onog svojedobnog obećanja da neće izbjegavati Međunarodni sud u Rimu kada je riječ o američkim vojnicima u Republici Hrvatskoj. No, sada se postavlja pitanje da li smo ovim sporazumom išli iznad tih zahtjeva. Ovdje nam se kaže doslovce na strani 2, da sporazumom se tako uređuje znači ulazak i izlazak sa državnog područja Republike Hrvatske američkih vojnika, korištenje objekata i područja, kaznena jurisdikcija, određivanje kaznene jurisdikcije, vođenje istrage u slučaju da dođe do prometne nesreće u kojoj sudjeluju snage Sjedinjenih Američkih Država, pritvor, zatvor, posjete, razna

Gdje sada postoje određena izuzeća u ovome zakonu? To je prije svega ovdje na strani 8 gdje se govori u članku 4. da snage Sjedinjenih Država prilikom korištenja tih objekata i područja dužni su poštovati zakone hrvatske kako je ugovoreno u članku 2. Zatim, ja znam da Hrvatska pregovara recimo sa Sjedinjenim Američkim Državama o ukidanju viza, ali u ovaj sporazum po mom sudu bio je prilika da se nešto istrguje, pa da se možda nešto više po tom pitanju učini. Ono što je isto tako bitno, rečeno je ovdje u članku 5. kaznene jurisdikcije da Hrvatska priznaje poseban značaj stegovnog nadzora vojnih vlasti Sjedinjenih Država nad pripadnicima snaga i učinak takvog nadzora na operativnu spremnost stoga promičući svoju opredijeljenost za uzajamnu obranu Hrvatska se po svom suverenom nahođenju odriče, odriče znači primarnog prava primjene kaznene jurisdikcije kako je osigurano člankom 7. Zatim na strani 9 se govori tamo gdje nadležne hrvatske vlasti smatraju da je zbog posebnih okolnosti pojedinog slučaja, a u interesu hrvatskog pravosuđa provedba Hrvatskoj jurisdikcija neophodna mogu opozvati odricanja od prava danog sukladno stavku 1. ovog članka putem pisane izjave upućenim nadležnim vojnim vlastima Sjedinjenih Američkih Država pa tu se nešto malo to ublažava. Zatim kod prometnih nesreća da ne govorim i sada kod pritvora i pristupa također, kod zatvora i posjeda također su ugovoreni posebni ti pravni da se tako izrazim režimi i tome slično. Znači gotovo da priznajemo vojnicima Sjedinjenih Američkih država eksteritorijalnost na tlu Republike Hrvatske. Točno, Republika Hrvatska nije banana država pa pa normalno da naša pozicija na neki način je tim sporazumom zaštićena, ali se isto tako bez obzira na tipski ugovor sve moglo daleko daleko bolje i potpunije regulirati, ali mene sada zanima sljedeće. Pristali smo na ove uvjete, a što smo recimo za uzvrat dobili? Da se razumijemo, Sjedinjene Američke Države nikad nitko nije ucjenjivao pa neće niti Hrvatska i ne daj Bože da si zamišljamo da možemo na taj način ali mislim da je vlast na neki način mogla inzistirati na oslobađanju ne znam hrvatskih građana kada putuju u Sjedinjene Američke Države, znači tih viza, a ne samo to je moj dojam, na Brunu Bušiću. Što se tiče, koji ovih dana valjda vratio se u Republiku Hrvatsku, nisam siguran, ali mislim da je. Što se tiče članka 12., odnosno 13. koji govori o sigurnosti i potraživanjima, ono što je interesantno Sjedinjene Američke Države izuzete su od plaćanja PDV-a. Doslovce glasi to, ta odredba što se tiče poreza na dodatnu vrijednost, PDV u zagradi, izuzeće će se primijeniti na dobra i usluge koje su stečene od strane ili u korist snaga Sjedinjenih Američkih država itd. Znači uz binu Istru koji gradi ipsilon u Istri jedino je američka vojska u ovoj zemlji oslobođena PDV-a. Ajde dobro je da će američka vojska barem plaćati tzv. komunalne naknade. No, da ne bih izlazio iz teme, ali molim predsjednika da vodi računa i kod drugih kada se s ove govornice obraćaju da se drže dnevnog reda. Reći ću da na ovaj sporazum prethodno Urbroj: 71-03/2-08-02 od 20.06.2008. dao je predsjednik Mesić i biti protiv tog sporazuma na neki način bilo bi ići i protiv, pod navodnicima predsjednika Mesića, a to IDS sigurno ne želi i utoliko ćemo jasno glasati za ovaj sporazum. No bez obzira na sve mišljenja sam da ubuduće možemo biti daleko manje servilni no što jesmo. Jasno, Amerikancima Hrvatska ne treba za neke baze, niti će ona ovdje imati neke veće vojne kontigente, ali mislim

Dame i gospodo zastupnici. Možda je prigoda da upozorim. Ustvari jedino oružje predsjedatelja koje može koristiti u sabornici jesu odredbe Poslovnika, prema tome ja ću se pozvati na neke odredbe Poslovnika, poglavito članak 210. koji kaže, vi to znate, ali nije zgorega ponoviti. Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda predsjedatelj će ga opomenuti da se drži dnevnog reda. Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda predsjedatelj će mu oduzeti riječ i u tom slučaju više ne može sudjelovati u raspravi o toj temi. Inače molim vas, okupljanje zastupnika u sabornici je normalno i očekivano stanje i aktivnost zastupnika i ne bi trebali izazivati nikakva čuđenja kad se u sabornici okupe zastupnici, jer to bilo normalno da se okupljaju svaki dan na sjednicama i što većem broju naravno, po mogućnosti svi. I drugo što sam htio reći, mislim da nije primjereno komentirati kontakte diplomatskih predstavnika stranih zemalja sa pojedinim političkim strankama ili pojedincima, jer to nije za raspravu na sabornici. I što to znači ako to mi preko sabornice govorimo kako se sa nekim ambasadorom sastao ovaj ili onaj. To je njegovo pravo da se sastaje, razgovara, dogovara itd. i nije predmet rasprave na ovoj saborskoj sjednici, pogotovo u okviru ove točke ili bilo koje točke druge dnevnog reda. Ja vas molim, zastupnik Kajin je pozvao da i druge opomenem ako se udalje od dnevnog reda. To je moja procjena da se gospodin Kajin udaljio iz sabornice u Afganistan i da to ne bi trebalo biti je li predmet ove rasprave, ali ako bude i drugih slučajeva, naravno da ću opomenuti. Molim kolege da se držimo stvarno točke dnevnog reda, to nam je svima u interesu da završimo ovo što bi trebali i što se očekuje od nas da završimo do sutra, odnosno do krajnjeg roka redovitog zasjedanja Hrvatskog sabora. Evo toliko. Oprostite mi što sam morao intervenirati, ali bolje sada nego 10 puta kasnije. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Prvo i najvažnije što bih htio na samom uvodu naglasiti je sljedeće. Ovaj zakon se temelji na dobroj međunarodnoj praksi koja regulira ova pitanja. Dobroj međunarodnoj praksi koja regulira ova pitanja već dugo, a ta međunarodna praksa definirana je odredbama NATO SOF-e iz 1951. godine, zatim PFP SOF-e '95. godine. Na kraju ne smijemo zaboraviti da prijedlog ovog zakona i ono što želimo usvojiti rezultat je i određenih bilateralnih odnosa u proteklih 15 godina između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Na kraju podsjetit ću one koji ne znaju, još davne 1994. godine Ministarstvo obrane Republike Hrvatske potpisalo je Sporazum o vojnoj suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama u Pentagonu. To itekako je jedna važna činjenica jer treba reći da u tih proteklih 14 godina ta bilateralna vojna suradnja je imala niz testova, niz verifikacija, pokazala se u svakom smislu i političkom i profesionalnom i vojnom da je uvažavala međusobno poštovanje i najviše Na kraju rečeno je i sljedeće. Pozitivno mišljenje o prijedlogu ovog zakona dao je i predsjednik države. I kad raspravljamo i komentiramo taj zakon, onda o svim ovim činjenicama treba voditi računa. Svakako ja bih rekao te činjenice treba uvažavati, ali nekada to nije običaj. Jačanje dobrih partnerskih prijateljskih odnosa između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država bila je konstanta i jedan od prioriteta hrvatske državne vanjske politike i to treba naglasiti, od priznanja 1992. godine, do prvog bilateralnog važnog Sporazuma o vojnoj suradnji, točno točno 29.11.1994. godine. Ti dobri bilateralni partnerski odnosi koji su se ipak bazirali na međusobnom povjerenju i uvažavanju, ne samo u interesu Republike Hrvatske, nego i u interesu mira, stabilnosti i sigurnosti na ovim prostorima, bez angažmana Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Prisjetimo se te davne '93. i '94. godine kada je UN i Hercegovini doživio debakl teško bi došlo do mira na ovim prostorima i to su činjenice koje itekako treba spomenuti. Kulminacija tih dobrih partnerskih odnosa dogodila se 2006. godine u listopadu posjetom predsjednika Vlade Republike Hrvatske doktora Ive Sanadera Washingtonu, a zatim posjetom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u travnju 2008. godine. U tome kontekstu dobrih prijateljskih odnosa koji traju, koji imaju svoju povijest i koji imaju svoje rezultate i obvezu treba sagledavati i u dobroj vjeri, i u dobroj namjeri ovaj sporazum ali svakako treba analizirati svaku odredbu ovog prijedloga zakona, a i u potpunosti čitajući svaki članak bez točke, a da se ona nije dogodila na kraju rečenice, sagledavajući cjelinu ne izvlačeći fragmente, ne iz fragmenata pokušavati ovom zakonu pridijeliti neku drugu cjelinu i u tom smislu i te kako je važno da svaki, ne samo saborski zastupnik, nego da i svaki hrvatskih građanin kada god to zaželi može pročitati sve odredbe ovog zakona u potpunosti. Interpretacija ili reinterpretacije tog zakona na krivi način, na način koji ne odgovara njegovom duhu nisu u ničijem interesu i o tomu svakako treba voditi računa. NATO SOFA-a, PfP SOFA-a su dokumenti koji su omogućili početak vojne suradnje davne 1994. godine. Reći ću vam iz osobnih iskustava sjećam se dobro kada su prvi američki časnici temeljem ugovora sa … počeli dolaziti u Republiku Hrvatsku bez odgovarajućih zakonodavnog okvira, bez odgovarajućih standarda svaka posjeta, svaki dolazak u Republiku Hrvatsku bila je procedura koja je iscrpljivala Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo obrane itd. i zbog toga postojanja odgovarajućeg standarda, odgovarajućih procedura koje su jasne, transparentne i koje imaju jedini zajednički cilj osiguravanje bilateralne suradnje, osiguravanje multiratelarene suradnje na način kako to odgovara ne samo partnerskim interesima, nego kako to odgovara interesima čitave regije ali i šire međunarodne zajednice. Ono što bih htio naglasiti prva mirovna operacija NATO-a 1995. nakon potpisa Dejtonskog sporazuma, ne bi bila moguća bez tzv. PFP SOFA-e. misija IFOR-a 1995. godine bila je zaista prva velika operacija u kojoj je NATO počeo učiti neke druge stvari koje su bile bitno različite od onoga za za što je on bio do tada osposobljene, svojom opremom, svojom doktrinom, svojim načinom razmišljanja, a to su bili ratovi sasvim drugog karaktera.

Sporazum o kojem ovdje danas govorimo uređuju se pravila i uvjeti pod kojima snage Sjedinjenih Američkih Država civilne komponente, članovi obitelji, … te pod određenim uvjetima ugovarači Sjedinjenih Američkih Država i njihovi zaposlenici borave na području Republke Hrvatske. Tim člancima regulira se njihov ulazak, izlazak sa državnog područja, korištenje Republke Hrvatske, korištenje objekata i područja, kazna jurisdikcija, određivanje kaznenih jurisdikcija, vođenje istrage itd. Dalje, reguliraju se pitanja pružanja raznih vojnih usluga, uključujući prodaju hrane, osnivanje, udruživanje i održavanje vojnih i poštanskih ureda itd. Mnogima od vas su poznati tzv. PEX-ovi u kojima obično časnici, vojnici Sjedinjenih Američkih Drava nastoje imati one standarde za koje su oni, Dalje, što bih htio posebno naglasiti bilo bi vezano uz neke članke ovog zakona i idemo pokušati malo analizirati npr. članak 4. koji je odnosi na korištenje objekata i područja. Možemo te članke čitati na različite načine kako nam to odgovara. Evo način a), znači članak 4. stavak 1. snage Sjedinjenih Američkih Države ovlaštene su za pristup i korištenje objekata i područja u Hrvatskoj. Kada bi tko čitali taj članak onda bi s razlogom Hrvatski ljudi mogli biti zamišljeni i sumnjati u nešto što se zove ograničavanje suvereniteta. No međutim, taj zakon ne piše i ne stoji u toj formi. Snage Sjedinjenih američkih Država ovlaštene su za pristup i korištenje objekata i područja u Hrvatskoj o kojima je postignut sporazum, o kojima je postignut sprazum. Članak 2. vojno i civilno osoblje Sjedinjenih Američkih Država i ugovarači Sjedinjenih Američkih Država te vozila, plovila i zrakoplovi kojima se upravlja od strane ili za snage Sjedinjenih Američkih država mogu koristiti objekte i područja. To je jedan način interpretacije. No međutim, s dobrom vjerom i potrebnom odgovornošću treba taj članak pročitati do kraja, pa stoji, mogu koristiti objekte i područja o kojima je postignut sporazum. Dalje, sve ostalo o čemu se stranke sporazume snage Sjedinjenih američkih Država prilikom korištenja tih objekata i područja dužne su poštivati zakone Republike Hrvatske. Članak 5. kaznena jurisdikcija. Hrvatska priznaje poseban značaj stegovnog zakona vojnih vlasti Sjedinjenih Američkih Država nad pripadnicima snaga. Za svakog onog tko je profesionalni vojnik i časnik zna kakvog to smisla ima, ali ne možete ostati samo na stavci 1. članak5. nego morate pročitati i stavku 3. Tamo gdje nadležne Hrvatske vlasti smatraju da je zbog posebnih okolnosti pojedinog slučaja u interesu hrvatskog pravosuđa, provedba hrvatske jurisdikcije neophodna mogu pozvati odricanje od prava danog sukladno stavku 1. ovog članka. Dalje, određivanje kazne jurisdikcije. Nakon što nadležne vlasti Sjedinjenih Hrvatske da je upitno koje će vlasti imati jurisdikciju glede nekog prijestupa hrvatske pravosudne vlasti koje se bave tim predmetom zastat će sa sudskim postupkom dok vlade obiju država ne odluče o nadležnosti i na taj način treba interpretirati i čitati sve ostale članke. Evo npr. članak 21. djelatnosti u okviru vojne službe. Vojne vlasti Sjedinjenih Američkih Država mogu uspostaviti neposredno ili putem ugovora održavati i upravljati vojnim uslužnim radnjama, trgovinama i drugim maloprodajnim objektima, otvorenim kantinama, društvenim i obrazovnim centrima i uslugama rekreacijskih prostora u objektima na području Republike Hrvatske o kojima je postignut sporazum. To je bitno naglasiti, o kojima je postignut sporazum za korištenje od strane pripadnika snaga civilne komponente i članova obitelji. To što ovdje piše je dobar standard koji snage Sjedinjenih Američkih Država imaju gotovo sa svim državama posebno članicama NATO-a i članicama Partnerstva za za mir. Sigurnost. Hrvatska će poduzeti sve potrebne mjere da se osigura odgovarajuća sigurnost i zaštita Sjedinjenih Američkih Država članova civilne komponente, i ono što je uvijek važno naglasiti o kojima je postignut sporazum. Svugdje je ta komponenta nešto što pokazuje partnerski odnos i pokazuje slijedeće da nema generalizacije, da nema općeg pravila, da nema odustajanja od bilo kakvog suvereniteta nego se svaka pojedina stvar kako se to obično kaže analizira na bazi pojedinog slučaja sukladno onome što je interes i što Ministarstvo obrane u određenim trenucima kroz svoju infrastrukturu za obuku, trening i ostalo može ponuditi prilikom zajedničkih vježbi. Odnos i partnerstvo sa državom Minesotom traje već petnaest godina. Svakako da to partnerstvo, zajedničke vježbe, zajednički trening i sve ostalo zahtijeva jednu vrstu visokog standarda koju ti ljudi kad kad iz Sjedinjenih Američkih Država dolaze u Republiku Hrvatsku a važi i reciprocitet. Prema tome, vrlo jasno čitav zakon treba čitati detaljno u cjelini i konstatirati činjenicu koju sam naglasio i na početku. Ovaj zakon se temelji na dobroj međunarodnoj praksi, na NATO SOFA-i, na PfP SOFA-i, na petnaest godina međusobne suradnje i na kraju prethodno mišljenje dao je predsjednik države i zbog svega što je rečeno i zbog svega što stoji u ovom prijedlogu zakona klub HDZ-a će dati potporu Prijedlogu zakona o potvrđivanju ovog sporazuma. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Na početku u nadi da me nećete prekinuti zbog kršenja Poslovnika moram stati u obranu zastupnika Kajina koji je samo citirao ono što je pročitao u novinama, te mu ovom prilikom poručujem da možete mirno spavati jer nikakvog dogovora nije bilo, a i da je bilo kakve su moje ovlasti. Govorim o dogovorim sa stranim veleposlanicima. I nitko se mimo ovog Sabora ni o čemu i ne može dogovoriti. Slušali smo u ovom Saboru različite tonove kada je u pitanju međunarodna vojna suradnja, ugovori, sporazumi, ovlasti koje se prenose na strane organizacije, saveze ili države i sada usvajanjem ovoga sporazuma dolazimo do završne točke tog procesa. Dakle, Hrvatska ulazi u NATO i u okviru tog procesa mora regulirati svoje odnose sa nekim subjektima pri čemu je Vlada SAD-a najveći od tih subjekata i zato je ovaj sporazum direktna posljedica hrvatskog ulaska u NATO, i to uostalom i stoji u preambuli. Povijest takvih aranžmana aranžmana tijekom hrvatske neovisnosti je svakakva. Kao što reče zastupnik Ćosić možemo sporazum tumačiti na ovaj ili na onaj način, u tome je zamka. Sporazumi moraju biti što je moguće jasniji. jasno je da je ovo politički sporazumi kao i svi sporazumi koji reguliraju ovu materiju. I jasno je jednako tako da je taj status stranih snaga početkom devedesetih godina bio praktički posebno slobodan, da je njihovo kretanje i ostale povlastice bilo skoro neograničeno, da je akcija operacije očuvanja mira u Bosni i Hercegovini regulirano ustvari jednim drugim sporazum, ne PfP SOFA-om nego Daytonskom SOFA-om koja je po principu uzmi ili ostavi potpisana u Daytonu 95. godine i time međunarodnim snagama dala apsolutne ovlasti u Hrvatskoj. PfP SOFA o kojoj ste govorili je nešto drugo, to je sporazum koji je nastao među članicama Partnerstva za mir a Hrvatska mu je pristupila 2001. godine. Na tom temelju se gradi ovaj sporazum. Što se tiče same materije sporazuma on rekao bih slijedi praksu. Slijedi li on dobru međunarodnu praksu što je ovako termin koji bi više odgovarao trgovačkom pravu, ili da slijedi postojeću praksu. Imperativ vremena i prostor u kojem živimo to je drugo pitanje. I to je također tema i to je pitanje koje ću bit slobodan postaviti uvaženom predlagatelju ministru obrane i na koju očekujem odgovor i o kojem odgovoru će u određenoj mjeri i ovisiti podrška kluba SDP-a ovom sporazumu za koji smatramo načelno da je potreban, da je čak i neizbježan i da predstavlja prvu praktičnu i pravnu manifestaciju hrvatskog ulaska u NATO. To su dvije organski povezane stvari. Ne možete ih odvojiti jednu od druge. Kod te prosudbe moramo biti i razumni pa i pravedni pa reći da i hrvatski vojnici koji sudjeluju u međunarodnim mirovnim operacijama u okrilju UN-a ili NATO-a također uživaju određeni stupanj zaštite barem ovoliki i da onda ako nešto očekujemo za sebe moramo barem razmišljati da istu vrstu ili sličnu vrstu povlastica damo i drugima. I uostalom, bez puno mudrosti to je naprosto sustav koji je tako postavljen prije puno godina. I znamo da je to i politički uvjet za ratifikaciju hrvatskog pristupanja NATO-u od strane američkog Senata, to ovdje nije rečeno ali to treba reći. Dakle, ukoliko Hrvatski sabor ne prihvati ovaj sporazum američki Senat neće ratificirati hrvatsko pristupanje NATO-u. Ovo je "quid pro quo", pardon ovo je "sine qua non". Dakle, bez ovoga ne ide. E, sada dolazimo na ono o čemu je bilo riječi na sjednici Odbora za Ustav i poslovnik prošloga tjedna koji nije donio odluku, nije donio odluku, odgodio je odluku suprotno odnosno uzevši na neki način u obzir razmatranje i prijedlog predlagatelja glede ustavne osnove i neku vrstu izlaganja koju smo mi iz SDP-a ponudili na sjednici toga odbora. Naime, uz jednu generalnu načelnu spremnost i svijest da je ovakav aranžman neizbježan za Hrvatsku i da predstavlja posljedicu hrvatskog ulaska u NATO bez nekakvog dramatiziranja prijepor je bio oko toga koja je ustavna osnova za donošenje ovog sporazuma odnosno koja većina je potrebna. Stajališta smo da je potrebna dvotrećinska većina i da se primjenjuje članak 139. stavak 2. hrvatskog Ustava a ne stavak 1. hrvatskog Ustava kako predlaže predlagatelj a taj stavak 2. članka 139. hrvatskog Ustava kaže da međunarodne ugovore kojima se organizaciji ili savezu daju ovlasti izvedene iz Ustava Republike Hrvatske Sabor potvrđuje dvotrećinskom većinom svih zastupnika. Dakle kvalificiranom većinom. Zašto smatramo da je to tako? Nije potrebno posebno pojašnjenje predlagatelju u pogledu članka 5. ugovora o statusu američkih snaga u kojem jasno stoji da je kaznena jurisdikcija načelno u američkim rukama. Dakle imajući u vidu potrebe stege, organizacije američke vojske i tako dalje kako to već je u većini slučajeva Hrvatska država se u korist SAD-a odriče kaznene jurisdikcije jednog od temeljnih ustavnih prava. Ne samo da je izveden iz Ustava nego je to pravo sadržano u Ustavu. Duboko je ukorijenjeno u njega. U određenim okolnostima kada je to u interesu hrvatskog pravosuđa, kako kaže hrvatski prijedlog odnosno u originalu «Administration of Justice» što bi se moglo tako prevesti Hrvatska može povući to ustupanje. Međutim onda dolazimo do članka 6. koji predlagatelj drukčije interpretira odnosno ne interpretira ga pa je tako i moj uvaženi prethodnik se zadržao na tome da ga samo pročita i potvrdio ustvari ono što je rekao prethodno da ga možemo tumačiti ovako ili onako. Ali ja tvrdim da ne možemo drukčije nego ovako. A on kaže: «Nakon što nadležne vlasti SAD-a obavijeste nadležne hrvatske vlasti da je upitno koje će vlasti imati kaznenu jurisdikciju glede nekog prijestupa», ovo kazneno sam dodao ali to je to, hrvatske pravosudne vlasti koje se bave tim predmetom zastat će sa sudskim postupkom dok vlade obiju država ne odluče o nadležnosti. dok vlade obiju država političkim dogovorom, političkim dogovorom jer to rade vlade ne odluče o tome tko je kazneno nadležan. Ovo je pitanje je li se moglo drugačije pregovarati? Recimo da se nije moglo. Recimo da ovakav stupanj zaštite odnosno imuniteta od jurisdikcije države primateljice uživaju i hrvatske snage u Afganistanu. Tako to je u okviru aranžmana Ujedinjenih naroda. Međutim činjenica s kojom nadam se, s kojom se po meni ne može sporiti jer da u ovom slučaju dolazi do dijeljenja hrvatskog suverenog prava, a članak 2. hrvatskog Ustava kaže da je suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv, nedjeljiv i neprenosiv i da se prostire na cijelom teritoriju. U ovom slučaju suverenitet odnosno odluka o tome tko je kazneno nadležan se u skladu sa dobrom međunarodnom praksom dijeli i s time i time se radi o ustupanju odnosno o podjeli jednog ustavnog prava. Stoga potreba da ga se ratificira dvotrećinskom većinom. Da gospodo. I stoga povratak na polaznu točku ovih rasprava o NATO-u. Ovo je važna tema. O ovome je trebalo ranije informirati javnost jednostavno da bi se javnost senzibilizirala, da bismo izbjegli bilo kakav populizam i ova rasprava je upravo usmjerena u drugom pravcu dakle da se javnosti objasni da Hrvatska ulaskom u NATO i u druge asocijacije na određeni način dijeli određene suverene ovlasti i da je to dobro za Republiku Hrvatsku jer od te odgovornosti ne bježimo. To smo tvrdili cijelo vrijeme. I prva praktična manifestacija hrvatskog ulaska u NATO ona dovodi do toga da sklapamo aranžman u kojem nešto dijelimo. Sličan status imaju naše snage u Minesoti i to treba reći korektnosti radi. Tako sistem funkcionira. To građanima treba objasniti. I kada to objasnimo onda vjerujem nikakvog straha nema. I vraćamo se na priču i o NATO referendumu. Zašto smo tvrdili da je potrebno, radi poštivanja ovog dokumenta da Hrvatska ima referendum? Zato što će u određenoj manjoj mjeri dijeliti neka suverena prava. I da građane uzmemo za partnere u tom procesu možemo samo profitirati. I na kraju ili pri kraju jedno pitanje konkretno za predlagatelja. Jedna dilema koja proizlazi iz čitanja članka 12. čiji naslov glasi: Sigurnost. Ovdje tražimo jasno obrazloženje šta se mislilo kada se ovo potpisivalo jer ovo je zaista članak koji možemo tumačiti i ovako i onako. Ali ga ne možemo tumačiti nikako i može imati sigurnosne pa onda i političke implikacije. Dakle govori se o sigurnosti snaga Sjedinjenih Država i pripadnika snaga i civilne komponente ili članova obitelji. Ako je ta sigurnost ugrožena vojne vlasti SAD-a mogu poduzeti odgovarajuće mjere kako bi održali ili ponovo uspostavili red i stegu u objektima i područjima o kojima je postignut sporazum, u kojima su smještene snage SAD-a. Ovaj dio je manje-više jasan. Dakle to može biti određeni prostor taborišta, vojarne. Njega je lako definirati. To se definira tehničkim sporazumima. Međutim sljedeća rečenica je upitna. Izvan tih objekata i područja o kojima je postignut sporazum, u kojima su smještene snage SAD-a vojne vlasti SAD-a će djelovati samo u dogovoru ili zajedno s hrvatskim vlastima. Koja su to područja i koje su to situacije? Možemo ih zamisliti ali pregovarač i onaj tko je potpisao ovaj ugovor morao imati jasnu simulaciju takvih stanja. U protivnom mogući su problemi. Problemi s kojima ćemo se kasnije morati nositi svi zajedno. Nepotrebni problemi. Jer smo bili svjedoci neuralgičnih situacija prije 10-tak godina kada su po onim aranžmanima, po onim tankim aranžmanima o statusu UN-a, UNPROFOR-a pripadnici tih snaga radili određene prekršaje pa se nije moglo ustanoviti tko je nadležan? Dakle samo će stvaran život i diplomatska i politička suradnja omogućiti da ovaj sporazum bude implementiran na interesu obiju strana. Ali prije toga o tome treba otvoreno govoriti i mi moramo javnosti te stvari prezentirati. I zato je poruka da tog straha ne smije biti. Ali da, mi zaista dijelimo, mi zaista sa Sjedinjenim Američkim Državama dijelimo kompetenciju za kaznenu jurisdikciju. Da, zaista. I njihova Vlada će konačno odlučiti je li hrvatski sud naldežan ili nije? Da, zaista. To je dijeljenje suvereniteta. Da zaista, to je slučaj iz članka 139. stavak 2. Da, zaista za to je potrebna dvotrećinska većina. Dakle molit ću uvaženog predlagatelja da nam pojasni o kakvoj se to situaciji radi i šta proizlazi iz tijeka pregovaračkog procesa jer iz osobnog iskustva znam da je svaki od ovakvih članaka kroz pregovarački proces pretresan nekoliko puta i da su ovakva pitanja morala biti postavljana. S ovime bih manje-više zaključio uz ponovit ću. Načelnu podršku Kluba SDP-a ovakvom aranžmanu, načelnu podršku koja će ovisiti o nekim odgovorima koje očekujemo kao i o važnom proceduralnom pitanju dvotrećinske većine koje za nas nije samo proceduralno nego je suštinsko jer se odnosi na poštivanje nekih od temeljnih postulata hrvatskog Ustava koji ćemo očito morati mijenjati jer očito nije dorastao situacijama u kakvima se sada nalazimo. Jer ovo je situacija ni protiv Ustava ni unutar Ustava nego mimo Ustava. Ovdje se radi o prenošenju suverenih ovlasti na državu. Ne na savez. Ne na međunarodnu organizaciju. To je situacija koju Ustav nije čak niti predvidio. Dakle državi, a ne savezu se kao posljedica članstva u savezu daju neka, neki elementi suverenih prava. To je još i više nego da se daju organizaciji. Međutim svjesni nužnosti i hrvatskih interesa stojimo na ovoj poziciji. Naravno prethodno želimo čuti iscrpna obrazloženja predlagatelja. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. U ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite.

pored ciljeva vanjske politike podupire i neke ciljeve na nacionalnoj razini prilagođavanjem međunarodnim standardima u sustavu provedbe zadaća Republike Hrvatske kao zemlje domaćina nekoj od partnerskih zemalja, stoga ćemo podržati da se i ovaj prijedlog raspravi i nakon toga prihvati. Ujedno želimo ukazati možda i na otvorena pitanja u vezi ove problematike, a koja se tiču ukupne problematike koncepta potpore Republike Hrvatske kao domaćina partnerskim zemljama. Analizirajući predložena rješenja, mišljenja smo da je prijedlog zakona solidan, ali da zbog žurnosti i kratkoće vremena na njegovoj izradi možda nije u dovoljnoj mjeri bila provedena kvalitetna rasprava ili rasprava sa određenom strukom ili ekspertima na odgovarajućim razinama unutar nadležnih ministarstava kao što je Ministarstvo obrane, vanjskih poslova, unutarnjih poslova, financijskih i drugih središnjih tijela državne uprave, a što je obzirom na značaj problematike neophodna. Ističemo i činjenicu da će se potvrđivanjem sporazuma povećati opseg i struktura zadaća tijela koji će participirati u njegovoj provedbi. Također za bilo kakvo stvaranje kvalitetnog sporazuma jedan od preduvjeta pored dosadašnjih iskustava na ovom području je i donošenje koncepta potpore Republike Hrvatske snagama zemalja partnera. Plana ponude infrastrukturnih objekata oružanih snaga drugih zemalja na teritoriju Republike Hrvatske te kataloga sposobnosti za Republiku Hrvatsku te drugih potrebnih dokumenata koji proizlaze iz preuzetih obaveza u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora, a to su dokumenti kojima su osigurava implementacija partnerskih ciljeva vezanih za NATO i Navedene dokumente sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani treba donijeti predsjednik Republike Hrvatske kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Nositelj izrade dokumenata treba biti Ministarstvo obrane uz sudjelovanje glavnog stožera oružanih snaga u dijelu koji se odnosi na oružane snage. Ne znamo da li su ovi dokumenti donijeti ili u kojoj su fazi izrade. Drugim riječima želimo reći da je za neku ozbiljnu akciju na ovom području neophodno ostvariti odgovarajuće organizacijske operativno-planske i druge zahvate pri čemu posebno ukazujemo na operativni okvir među nadležnim institucijama. Samo se izgradnjom odgovarajućih sposobnosti za provedbu potrebnih mjera može udovoljiti novim zadaćama i standardima na tom području. Pored spomenutog ističemo i činjenicu da je Republika Hrvatska Strategijom nacionalne sigurnosti odredila integraciju NATO kao jedan od glavnih ciljeva vanjske i sigurnosne politike. Slijedom tog cilja provode se pripreme na svim područjima funkcioniranja države koje će u konačnici rezultirati zadovoljavanjem uvjeta za članstvo u NATO-u. Iako je Republika Hrvatska formalno započela pripreme za pružanje potpore zemlje domaćina u okviru procesa planiranja i raščlambe i akcijskog plana za pristupanje, njezino sudjelovanje u ovoj aktivnosti seže u razdoblje tijekom i nakon završetka Domovinskog rata. Prva iskustva u pružanju potpore stranim vojnim snagama Republika Hrvatska je stekla pružajući potporu postrojbama UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini, a kasnije pružajući potporu snagama NATO-a također u Bosni Okviri konkretnih aktivnosti razvijanja koncepta pružanja potpore zemlje domaćina definirani su godišnjim nacionalnim programom i prihvaćeni partnerskim ciljevima u okviru procesa planiranja i raščlambe. Potpora zemlje domaćina je civilna i vojna pomoć pružana u miru, krizama i prirodnim katastrofama kao i tehničkim akcidentima te za vrijeme konflikta od strane zemlje domaćina snagama NATO-a i zemalja partnera te međunarodnim organizacijama koja su smještena na teritoriju zemlje domaćina provode operacije na njenom teritoriju ili tek samo prolaze, odnosno u tranzitu su kroz teritorij zemlje domaćina. Potpora zemlje domaćina je važan čimbenik u svakoj mogućoj vojnoj ili civilnoj vojnoj operaciji ili vojnoj vježbi na području Republike Hrvatske u kojima uz Oružane snage Republike Hrvatske sudjeluju i snage NATO-a i zemlje partnera. ustvari otvorenim pitanjem smatramo to što u tekst prijedloga zakona nisu ugrađene odredbe koje proizlaze iz nekih načela kao što je to obavještavanje javnosti, nadležnost i određivanje prioriteta za ispunjenje zahtjeva. Što mislimo pod načelom obavještavanje javnosti? Redovno provođenje obavještavanja javnosti tijekom aktivnosti sa savezničkim snagama, za aktivnosti koje imaju veći utjecaj na život na rad lokalnog stanovništva na čijem području se provode određene aktivnosti dok kod načela nadležnosti smatramo da odredbe članka 3. zakona regulirano daje provedba ovog zakona u djelokrugu Ministarstva obrane i mislimo da bi bilo dobro u tom članku da je napisano i slijedeće, da u slučaju zajedničkih vježbi, operacija pomoći kod katastrofa ili tehničkih akcidenata sa snagama SAD-a nositelji planiranja, nadziranja i provedba aktivnosti su Državna uprava za zaštitu i spašavanje te Ministarstvo obrane, odnosno Oružane snage Republike Hrvatske. Kao i u slučaju zajedničkih operacija, vježbi te tranzita policijskih postrojbi SAD-a na teritoriju Republike Hrvatske nositelj planiranja ili nadziranja i provedbe aktivnosti bi trebao biti MUP Republike Hrvatske. No, na kraju ipak želim reći da će klub HSS-a podržati prijedlog zakona jer su njime bolje uređena pravila i uvjeti pod kojima će snage SAD-a boraviti na našem području. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Sporazum, čuli smo je rezultat dobre međunarodne prakse i dobrih bilateralnih odnosa. Ako je to tako onda smo uistinu iznenađeni da se ta dobra međunarodna praksa i da su dobri bilateralni odnosi skrivani od hrvatske javnosti, od hrvatskih medija, od saborskih saborskih zastupnika puna tri mjeseca. Gospodo trebalo je najaviti potpisivanje ovoga sporazuma, trebalo je izaći sa sadržajem toga sporazuma, trebalo je reći o čemu se razlikuje sporazum od SOFA-e. Umjesto toga mi raspravljamo o ovom sporazumu sredinom mjeseca srpnja kada je Hrvatska na godišnjem odmoru, raspravljamo u 18 sati i 3 minute, kada sve ono što ćemo mi ovdje danas jedni drugim poručiti, neće moći ući ni u najgledanije vijesti, ni na radiju, ni na televiziji. To je uistinu sramno. Ovaj Sabor ratificirao je temeljni ugovor i dodatni protokol sporazuma između država stranaka sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir, temeljni ugovor 2001. godine, a protokol 2004. godine. Mi smo si dali truda u klubu HNS-a da na stol stavimo i temeljni ugovor i protokol i ovaj sporazum i da usporedimo članke koji upravo dotiču se onih najvažnijih elemenata iz ovog sporazuma. Pa ćete mi dozvoliti da najprije općenito kažem, da već na prvi pogled postaje jasno da se sporazum razlikuje od temeljnog ugovora i u vojnom i u civilnom i u onom dijelu koji se tiče članova obitelji i u onome što je novo u sporazumu, a to su ugovarači i njihovi zaposlenici, dakle u svim dijelovima se razlikuje sporazum od SOFA-e. Već je rečeno od prethodnika nešto s tim u svezi, ali ćete mi dozvoliti da idem nešto detaljnije, neću ulaziti u detalje, ali ću spomenuti sve one članke, jer ih je 15-tak čak koji su značajni u ovoj raspravi. Članak 3. Hrvatska neće zahtijevati supotpisivanje zapovjedi za kretanje. U SOFA-i se očekuje supotpisivanje zapovjedi za kretanje. Članak 5. i članak 6. Hrvatska se odriče primjene kaznene jurisdikcije, o tome je već bilo govora. U SOFA-i to nije tako. U članku 6. govori se o pravosudnoj nadležnosti. Kaže se da će se države dogovoriti o nadležnosti u sporazumu, u SOFA-i to nije tako. U članku 8. piše: Izjava najvišeg … /Ne razumije se./ … bojnog tijela SAD je dovoljan dokaz činjenice itd. Dakle dovoljno je da oni kažu da je to što što se dogodilo, ta šteta koja je nastala, ta osoba koja je poginula da se to dogodilo tijekom službene dužnosti i sve je riješeno. Ništa se ne poduzima. Članak 9. Tijekom istrage američki vojnik ili civil biti će u pritvoru SAD-a, po SOFA-i nije tako. Primateljica ga preuzima čim se podigne optužba. Ovdje to nije tako. Članak 11. Vojna policija, mislim ona SAD može djelovati u zajednicama u blizini objekata i područja. U SOFA-i to nije tako. To se čini zajedno sa našom vojnom policijom ili policijom. Dakle ne mogu samostalno obnašati te dužnosti koje si sada daju za pravo. Članak 13. proširen je na civile. U SOFA-i to nije bilo tako, mislimo na sudske postupke koji se vode na isti način sa istim pravima i za američke civile. Usput da samo kažem da je ova civilna komponenta glede radnika koje će njihovi ugovarači zaposliti odnosi se ne samo na državljane SAD-a već na bilo koga koga oni angažiraju, na bilo kog stranca, što je pomalo žalosno. Članak 22. mjenjačke poslove. oni mogu slobodno činiti što god žele. Oni postaju mjenjačnicom glede valute, novčani poslovi itd. U SOFA-i nije tako, vrijede devizni propisi i SAD i Hrvatske. Članak 23. usluge i izgradnja. Vrijede propisi SAD, dakle uistinu eksteritorijalnost. Članak 24. ugovarači ne plaćaju porez, ne plaćaju PDV, nema carina, nema dozvola za rad, nema registriranja poslova, nema ničega a u SOFA-i nije tako. Ako se radi o profitabilnim poslovima, a ovi će ljudi graditi nešto, pružati usluge, zarađivati, u SOFA-i oni moraju kada se radi o profitabilnim poslovima jasno podlijeći obvezi plaćanja poreza. Članak 27. nema više arbitraže kolegice i kolege kod sporova. Kada je SOFA u pitanju onda ima arbitraže, tada je to Sjevernoatlantsko vijeće, ovdje ni njega nema. Prema tome obavljen je posao na jedan potpuno pogrešan način, potpuno pogrešan pristup i uistinu bi voljeli znati zašto se to tako dogodilo, zašto nam niste mogli najaviti potpisivanje sporazuma, zašto nam niste mogli ranije otkriti sadržaj tog sporazuma i zašto nam niste mogli otkriti razloge zbog čega ste u toliko članaka odstupili od SOFA-e. Hvala lijepo. Postavljeno je pitanje da li je javnost bila na vrijeme upoznata sa ovim sporazumom. Možda je ranije trebala biti upoznata, no obavještavam saborske zastupnike da je u proceduru ovaj zakon ušao 26., da da je upućen zastupnicima 23.6. dakle prije tri tjedna i da je više-manje mogla javnost biti upoznata i unatoč tome što je možda ovaj sporazum je bio ranije potpisan. Mogao je i biti ranije dostavljen, međutim 21 dan je javnost upoznata sa ovim i sadržajem ovog sporazuma. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Dobro jutro, god bless you. I doista sam povjerovao da nam slobodu više nitko ne može oduzeti, ali kad sam pročitao ovaj sporazum očito ipak barem dio toga netko može. Ja neću podržati ovaj zakon, prvo zato što se predlagatelj poziva na krivu Ustavnu osnovu, a i drugo zato što je previše pitanja postavljeno, a premalo odgovora dato. Ovaj sporazum regulira položaj vojne i civilne komponente Sjedinjenih Američkih Država na teritoriju Republike Hrvatske i najkraće on glasi gdje god se vojna i civilna komponenta pojavi postaje eksteritorijalni dio Sjedinjenih Američkih Država. Možemo mi to zamatati u celofan, pozivati se na praksu dobru ili lošu, ali činjenice su samo takve. Posebice zbog toga što i pitanje porezne politike također se daje potpuna sloboda i ne prihvaćaju se hrvatski propisi. U kojim okolnostima se ovaj sporazum može primjenjivati? i u trenutku kada Hrvatska postane članica NATO-a, a kada vojne snage Sjedinjenih Američkih Država u sklopu NATO-a borave na teritoriju Republike Hrvatske. Međutim, sad se postavlja pitanje, a slušao sam tumačenja da su ovakva slične sporazume potpisivale i druge države, pa pitam preventivno, ima li još koja članica NATO-a koja će tražiti isti ili sličan sporazum s Hrvatskom ili samo ova jedna? Drugo, govoreno je o reprocitetu. Međutim, ovaj sporazum odnosi se na položaj vojnih i civilnih snaga u Hrvatskoj, a ne hrvatskih na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Pa pitam da li ćemo istovremeno sa ovim sporazumom ili zakonom ratificirati i sporazum koji regulira status vojne i civilne komponente Republike Hrvatske na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, ako je reprocitet zadovoljen? Nastavno na to, prijedlogu zakona dostavljen je i dokumenat Predsjednika Republike koji se zove prethodno mišljenje. Želim vjerovati da svi vi imate isti dokumenat kao i ja, pa vas molim da netko mi objasni, a možda predlagatelj to zna, kakovo je prethodno mišljenje Predsjednika Republike. Naime, Predsjednik Republike nam je napisao da on na zahtjev predsjednika Vlade daje prethodno mišljenje, žljblj, ali nikako nisam mogao iz ovog dokumenta saznati kakovo je ovo mišljenje, pozitivno ili negativno. Što Predsjednik Republike misli o sporazumu koji je uz zakon dostavljen Saboru? li piše tu negdje u tom dopisu? Piše da se daje prethodno mišljenje. A kakovo je to mišljenje. Pa bih zamolio ako je moguće pribaviti dopunu prethodnog mišljenja gdje bi gospodin Predsjednik Republike napisao što misli o ovom sporazumu. I za kraj, pitanje konačne odluke o ulasku Hrvatske u NATO savez. Strahovita je značajna i komunikacija s građanima. Uloženo je puno vremena i truda, pojedinci su putovali po cijeloj Hrvatskoj prezentirajući dobrobiti takove odluke. Međutim, zašto nam se dešava da u zadnjem trenutku na stol u Parlament dolaze i one odluke i ono što javnost s razlogom prati zabrinuto, jer nije dovoljno informirano, i zašto ta strategija komunikacije s građanima od strane Vlade i izvršne vlasti nije u sebi sadržavala i jasnu poruku da ćemo morati prihvatiti određena pravila, čuo sam da su ona uobičajena, koja i dio suvereniteta prenosi na jednu od članica NATO-a. Ne na NATO, nego na jednu državu članicu NATO-a. Zašto taj vrući krumpir javnosti i građanima nije obrazlagao Ured Predsjednika države ili Vlada, nego je sad na Saboru da građanima obrazlažemo zašto moramo prihvatiti ovaj zakon, ratificirati ovaj sporazum u zadnjem trenutku, a da svi sudionici prije tog postupka peru ruke i šute. Svi su van toga, osim Parlamenta koji će u očima javnosti i građana biti jedini i završni krivac što je nešto ratificirao, usvojio ili prihvatio što je još uvijek dvojbeno. Postoji li još neki sporazum, da li će biti još neka obaveza Republike Hrvatske u to prijam u NATO-a sličnog karaktera koji će opet iz ladica ili puteva diplomacije predstavnika u Washingtonu ili bilo gdje drugdje doći pred Sabor da mi budemo ti koji ćemo biti dovedeni u situaciju da moramo raspraviti po kojem članku Ustava ćemo izvršiti ratifikaciju i kojom većinom. Zbog toga, a očekivao sam da će ovaj zakon i sporazum obrazlagati premijer, dok god se jasno ne odgovori na ova pitanja ne zaslužuje moju potporu, jer smatram da tako ozbiljnim stvarima ne bi trebali pristupati tako dugo dok barem u Parlamentu ne raščistimo kojom većinom ćemo usvojiti ili ne usvojiti ovaj prijedlog. Hvala lijepa. I zaključno, u ime predlagatelja gospodin ministar obrane Branko Vukelić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Evo nekoliko pojašnjenja ili pokušaja odgovora na ova pitanja koja su kroz raspravu proizašla. Prije svega želim reći da ovaj sporazum nije skrivan od javnosti nigdje. On je išao po proceduri kao što je zakonom predviđeno, neću reći da ne bi bilo bolje možda da je i ranije došao, dakle bilo bi, ali je za raspravu bilo vremena i nitko nije skrivao niti je tajnovito rađeno, jer je u prethodnoj proceduri, pa i u i usuglašavanju prijedloga bio konzultiran i Ured Predsjednika države i odmah pojašnjenje prethodno mišljenje predsjednika se daje u slučaju kad je suglasan sa nečim. Ukoliko Predsjednik države nije suglasan s nečim, onda neće izdati prethodno svoje mišljenje. Prema tome, ovakva prethodna mišljenja su od predsjednika dobivena za sve one zakone koji se tiču dakle Ministarstva obrane i uobičajena su praksa oblik i formu tog prethodnog mišljenja definirao je sam Ured predsjednika, prema tome ja ne mogu i ne želim ulaziti u komentar da li on treba pojašnjavati, više govoriti ili manje, ali dakle to je uobičajena stvar. Kada govorimo o ustavnoj osnovi za donošenje ovog zakona ja mojim predlagateljima mogu reći dakle ili izražavam dakle svoj stav da o tome neka procjeni. Bio sam na sjednici Obora za Ustav. Sam odbor za Ustav ovo tijelo. Mi smo dakle, temeljem i prethodne SOFA-e ili osnovne SOFA-e koja je usvojena 2001. godine običnom većinom u Saboru, išli tim slijedom predlaganja i isto tako želim istaknuti ono što danas ovdje nije nitko pročitao, nisam ni ja naglašavao ali možda treba reći da u samom tekstu sporazuma o preambuli jasno stoji da se ova suradnja, dakle o kojoj raspravljamo o kojoj govori ovaj sporazum zasniva na punom poštivanju suvereniteta svake od stranaka, te ciljevima Povelje Ujedinjenih naroda. Dakle, temelje poštivanja suvereniteta svake države za ovaj sporazum i Povelja Ujedinjenih naroda. Kada govorim o članku 12. onda ga treba također pročitati u cijelosti. Naime, članak 12. govori o sigurnosti, članak 12. u prvom stavku govori da će Hrvatska poduzeti sve potrebne mjere da osigura se odgovarajuća sigurnost i zaštita Sjedinjenih Država, pripadnika snaga civilne komponente članova obitelji u objektima i područjima o kojima je postignut sporazum. Dakle, Hrvatska se obvezuje da poduzima sve mjere da bude ta sigurnost odgovarajuća. U skladu sa navedenom odgovornosti hrvatske će vlasti usko surađivati s vlastima Sjedinjenih Država na pružanju te odgovarajuće sigurnosti i ulaza i izlaza iz takovih objekata gdje su smještene snage Sjedinjenih Kada čitamo dalje članak 2. onda govori ono o čemu ste vi govorili ….da sigurnost, ako je sigurnost snaga Sjedinjenih Država, pripadnika snaga, civilne komponente, članove obitelji ugrožena vojne vlasti Sjedinjenih Država mogu poduzeti odgovarajuće mjere u objektima o kojima je postignut sporazum, a izvan tih objekata samo u dogovoru sa hrvatskim vlastima s kojima se inače dogovaraju oko osiguranja sigurnosti. Prema tome, van tih objekata dakle samo u dogovoru, samo dakle uz suglasnost hrvatskih vlasti ili zajedno sa hrvatskim vlastima.

možda na brži način se uvelo i nadležnost dakle tih snaga koje dolaze ili zemlje koja šalje snage u Hrvatsku. … ću iz članka 7. citirati neke stavke koje govore: "da vojne vlasti, dakle to je SOFA ratificirana u Hrvatskom saboru običnom većinom 2001. godine. Vojne vlasti države šaljiteljice čija na državnom području države primateljice imati isključivu kaznenu i stegovnu jurisdikciju … sa zakonom države šiljateljice

u stavku 3. točka c: "ako država koja ima prvenstveno pravo odluči ne provoditi jurisdikciju o tome će se što prije izvijestiti vlasti druge države. Vlasti države koja ima prvenstveno pravo imat će razumijevanja za zahtjev vlasti druge države za odricanjem od svog prav u slučajevima kada ta druga država smatra takvo odricanje iznimno važnim." Ili možemo čitati dalje, "vlasti države primateljice i države šiljateljice međusobno će se pomagati u provedbi svih potrebnih istražnih radnji u svezi s prijestupom kao i u prikupljanju i nalaženju dokaza uključujući zapljenu, a u odgovarajućem slučajevima i predaju predmeta koji su povezani s prijestupom." Ili pod b: "vlasti ugovornih stranaka obavijestit će jedna drugu o svim slučajevima o kojima postoje konkurirajuća prava na provedbu jurisdikcije." To je stara SOFA. Dodatna SOFA ako ćemo tako zvati ovaj sporazum koji je danas predmetom rasprave, ustvari dodatno pojašnjava i uvodi neka nova pravila koja su uobičajena u zemljama u kojima sam već spominjao i mislim da zaista ne odudaraju od uobičajene prakse ne govorim dobre ili loše od prakse koje imaju snage dakle Sjedinjene Američke Države na području, na teritoriju drugih država kada se nalaze s time da zaključno ću to reći koja donosi ovaj zakon, … stav predlažem da to odbor dakle, da Hrvatski sabor utvrdi kojom većinom je potrebno donijeti ovaj zakon ali ono što je sigurno ovaj Zakon o potvrđivanju, ovaj sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama izuzetno važan. Sjedinjene Američke Države su strateški partner i ovaj sporazum se temelji upravo na poštivanju suvereniteta i jedne i druge zemlje a u interesu onih ciljeva o kojima sam uvodno govorio. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Odlučivat ćemo sutra o tome i nakon što Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav da svoje mišljenje o potrebitoj većini koji treba donijet ovaj zakon **Bebić,